Izvješća s tih odbora ste primili na sjednici. Pitam želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Zamjenica ministra znanosti, obrazovanja i sporta gospođa Marija Lugarić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođe zastupnice i zastupnici u Hrvatskom saboru. Zakonom o prosvjetnoj inspekciji koji je donesen 2011. godine uređeno je ustrojstvo, poslovi, način rada, prava, dužnosti i ovlasti Prosvjetne inspekcije na način da se Prosvjetna inspekcija ustrojila kao Uprava uvjeti ustroja ustrojstvenih jedinica u

predlaže se propisivanje ustroja prosvjetne inspekcije kao samostalne unutarnje ustrojstvene jedinice našeg Ministarstva kojeg će na čelu biti čelnik prosvjetne inspekcije a koja će to razina biti, to će biti sukladno ovim propisima koje sam prethodno pročitala. Ono što smatram važnim ovdje napomenuti je da je važno da prosvjetna inspekcija bude i samostalna i neovisna jedinica unutar Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta dakle da ne potpada ni pod jednu drugu upravu, i čini nam se da je rješenje po kojem definiramo i samostalnu i neovisnu jedinicu onda da sukladno propisima unutarnjem ustrojstvu mi odredimo hoće li to biti uprava, sektor ili ne znam za nekoliko godina nešto drugo sukladno propisima koje će tada biti na snazi da je manje važno, ali da se osigurava ono što je temeljno, ono što za rad prosvjetne inspekcije najvažnije to je njezina samostalnost i neovisnost od svih svih drugih službi unutar ministarstva i sve druge politike koja se u ministarstvu vodi. Zahvaljujem. **Stazić,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 (IDS)** Poštovani zastupnici zastupnice, kao što sam rekao u prošloj točci jučer smo na Odboru za obrazovanje, znanost i kulturu raspravljali o ovom prijedlogu zakona istovremeno, tako da bih samo želio istaknuti sljedeće da se u raspravi da se radi samo o nometehničkim promjenama međutim, dio zastupnika je bio mišljenja, član odbora je bio mišljenja da to ne pridonosi transparentnosti rada i samostalnosti tako da je na kraju odnos glasanja bio 8 za i tri protiv te stoga ovaj Odbor predlaže Hrvatskom saboru da se donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji.

Poštovani potpredsjedniče Sabora, štovana zamjenice ministra, kolegice i kolege zastupnici. Izmjena zakona o prosvjetnoj inspekciji je tehničke prirode i smatram da se neće postići apsolutno ništa na uspostavljanju kvalitetnijeg obrazovanja u odgojno-obrazovnim ustanovama. U Republici Hrvatskoj Zakon o prosvjetnoj inspekciji nije mijenjan od 1995. godine. Sa malim izmjenama 97. pa sve to 2011. kada je izašao novi Zakon o prosvjetnoj inspekciji sa kojim mnogi zaposleni u prosvjeti nisu bili zadovoljni. Ako proučimo sve ove stavke i članke koji se izmjenjuju dolazimo do zaključka da su ove izmjene otprilike kozmetičke prirode pa da se nije dotakla sama srž problema u Hrvatskom školstvu. Republika Hrvatska odredilo se za društvo znanja kao preduvjet društveno-ekonomskog i svakog drugog razvoja. Kako bi ostvarila društvo znanja Hrvatska mora imati jasne ciljeve i afirmativnu politiku u sustavu obrazovanja koja bi se temeljila na stvaranju uvjeta za izjednačenost i dostupnost informacija svima. Potrebno je objektivizirati upis učenika u srednje škole pri čemu ključnu ulogu mora imati učenikovo znanje, vještine i sposobnosti. Da bi to postigli moramo značajno povećati ulaganja, poboljšanja, standarda škola, kroz nabavku suvremene opreme, nastavnih sredstava i pomagala, primjerenije i poticajnije ulagati u neposredne izvršitelje. Učenike i nastavnike, kroz objektivnije gledanje i nagrađivanje njihova rada ili kažnjavanje nerada čime bismo ih značajno motivirali na kvalitetniji i efikasniji rad. A iz toga proizlazi da je uloga prosvjetne inspekcije značajna. A isto tako detaljna analiza i ispravke postojećih zakona o školstvu prosvjetnoj inspekciji su nužne. Raspravljati o prosvjeti i kontroli rada u prosvjeti nije nimalo zahvalno. Dok jedni smatraju da kontrolu imaju i previše, drugi smatraju da se nadzor ne provodi dovoljno. Podatak da u Republici Hrvatskoj radi 25 inspektora, a 80 tisuća osoba je zaposleno u školstvu dovoljno govori o tome koliko kontrola može biti efikasna. Prema zakonu o prosvjetnoj inspekciji iz svibnja 2011. pod poslove prosvjetne inspekcije spada i provjera. Provodi li se upis djece, učenika i drugih polaznika u skladu sa Zakonom. Svjesni smo i sami da u takvim poslovima ima puno nepravilnosti, odnosno da učenici koji ne mogu po nikakvim kriterijima biti upisani u određeno odjeljenje imaju prednost pred učenicima koji zadovoljavaju sve uvjete. Možete li zamisliti osjećaj djeteta koji završi osnovnu školu sa vrlo dobrim i odličnim uspjehom upisuje gimnaziju, a ispred njega na upisnoj listi bude osoba koja je prošla sa dobrim. pa kakav je to, kako takvo dijete može imati motivaciju za rad. Sljedeći zadatak, jesu li učenici opterećeni nastavom i drugim oblicima neposredno odgojno obrazovnog rada u skladu sa Zakonom. Poznato nam je da nam učenici iz škola dolaze sve iscrpljeniji sa povećanim satnicama, pa se dogodi to da u jednom danu imaju tri, četiri, kontrole iz različitih područja. Odnose li se zaposlene osobe u obrazovnim ustanovama prema učenicima i njihovim roditeljima u skladu sa obvezama i odgovornostima. Osobno znam za slučajeve gdje učitelj jednu djecu i njihove roditelje ignoriraju i zapostavljaju dok drugu djecu i njihove roditelje koji su na položaju stavljaju na tron. Takvi slučajevi posebno su izraženi u manjim sredinama. Provodi li se postupak pohvaljivanja i nagrađivanja učenika te izricanja pedagoških mjera u skladu sa Zakonom. U pojedinim obrazovnim ustanovama došlo je do povreda ljudskih prava u smislu nasilja prema djeci odnosno učenicima a da se nije poduzelo doslovno ništa. Takva djeca proživljavaju traume, a djeca zlostavljači uživaju ugled od strane druge djece. Provodi li se učenička prehrana prijevoz, odnosno ekskurzija odnosno druga propisana aktivnost u skladu sa zakonom. Nije mi jasno činjenica da u određenim školama, osobno znam za slučaj djeca skoro svakodnevno u svojoj prehrani dobivaju peciva iz obližnje pekarne i ništa osim toga, a s druge strane troše se sredstva iz državnog proračuna na kampanje o zdravoj i raznovrsnoj prehrani pogotovo dječjoj. Također poznati primjer iz jedne škole gdje ravnatelj namješta poslove samo određenoj putničkoj agenciji za organizaciju učeničkih putovanja a ta agencija nije ni malo konkurentna naspram ostalih agencija. Pa roditelji namjerno iz svojih uvjerenja odustaju od maturalnih putovanja za svoju djecu. Prosvjetni inspektori više računa trebaju povesti o radu ravnatelja gdje u pojedinim slučajevima ima puno nepravilnosti. Ne govorim i ne tvrdim da svaki ravnatelj ne radi svoj posao. Ima časnih i poštenih ljudi. Institucije sustava ne rade svoj posao pa se zato i događa da pojedini ravnatelji godinama krše zakone, maltretiraju profesore, krivotvore dokumente, primaju mito, te ipak ostaje na poziciji. Prosvjetni inspektori previše vremena troše na anonimne prijave koje su često puta bezrazložne. A kako bi se stigle te prijave odraditi pravi problemi završe neistraženi ili se stavljaju pod tepih. Moj prijedlog je da Prosvjetna inspekcija treba nenajavljeno ući na nastavu i prisustvovati na nastavi. Uvidjeti da li se nastavnik postupa primjerno a umjesto toga važnije je našim inspektorima da li je sat nastave upisan u dnevnik nego kvaliteta same nastave. Takvi slučajevi najbolje ilustriraju tužno stanje u našem školstvu u kojemu je politika posve anulirala pravnu državu i njezine institucije u kojima Prosvjetna inspekcija vrlo često ne radi ili ne stigne odraditi svoj posao. Hvala vam. Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika HNS-a zastupnik Igor Kolman. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Uvažena gospođo zamjenice ministra, drage kolegice i kolege. Klub HNS-a će podržati ove predložene izmjene zakona. Mi se slažemo s time da se radi o prilagodbi zapravo već nastalom stanju s obzirom na druge promjene. Međutim, u pripremi za ovu raspravu dali smo si malo truda i pokušali analizirati neke od ključnih prigovora i problema koji se susreću u radu inspekcije. Neke od tih tema je i moj prethodnih spomenuo tako da zaista u vašem poštovanju vremena ja ću kratko proći. Dakle, prva i osnovna zamjerka koju ljudi imaju za reći bilo gdje u Hrvatskoj su te anonimne prijave koje su na neki način postale jedno sredstvo institucionalnog batinjanja profesora i učitelja i zaista je pitanje treba li anonimna prijava biti prijava koju inspekcija zaista onda istražuje u onom punom obimu i puno opsegu koji zakon dozvoljava. Drugi problem s kojim se ljudi susreću i na koje imaju velike prigovore je činjenica da inspekcija strahovito birokratizira na način da ona provjerava papire umjesto da povjerava stvarno stanje. Ona je zarobljena u jednom papirološkom načinu rada u kojem svaki zarez, svaki detalj, uključujući čak i da su bilo je slučajeva da su boje kojima su ocjene upisivane u imenike bile razlog odluka ili ne odluka koje su inspekcije donosile. Treći problem na koji treba obratiti pažnju u budućnosti kada su u pitanju inspekcije je samo obrazovanje i stručnost ljudi koji jesu inspektori. Radi se o jednom krajnje osjetljivom sustavu u kojem su utvrdili smo to i danas i profesori i učitelji zaista nezaštićeni na sve moguće načine i statusom i ugledom i svojim plaćama itd. i onda zapravo bilo koja situacija koja dodatno opterećuje cijeli sustav mora biti barem zadovoljen uvjet da ljudi koji analiziraju inspekciju budu zaista stručni u tome da zaista imaju iskustvo koje je potrebno da imaju znanje koje je potrebno da razumiju proces dubinski iznutra, a ne da sa ceste dođu i onda zapravo donose potencijalno sudbonosne odluke o stvarima o kojima ne znaju dovoljno. 4. problem je i spomenut ovdje već i ta najava, zakon doduše dopušta inspekciji da nenajavljeno dođe u inspekciju. Međutim, iskustvo nam govori da to najčešće nije tako i onda u u situaciji jedne inspekcije često bi bilo potrebno da ona bude nenajavljena upravo zato da bi se utvrdilo stvarno stanje, a ne da bi se utvrdilo ušminkano, ispeglano stanje do kojeg je došlo zato jer je inspekcija najavljena. I završit ću sa još jednim problemom na koji su mi ljudi ukazali, a to je onda s druge strane dakle inspekcije pak imaju problema da se njihova rješenja ne poštuju. određenu odluku, na tu odluku se onda uloži žalba koja odgađa izvršenje odluke, nakon toga je potrebno da se na razini ministarstva se oformi povjerenstvo koje o tome odlučuje i tu se onda često događalo s obzirom da nema propisanog roka u kojem to povjerenstvo mora donijeti odluku onda se događalo da zapravo kroz to nepostojanje roka i kroz nedonošenje odluke se zapravo nalaz inspekcije onda nikada ne izvrši jer recimo prođe mandat ravnatelja, prođe naprosto vrijeme u kojem se moglo ili trebalo napraviti. Dakle, da HNS podržava naravno ovu izmjenu zakona ali kao što sam rekao i na onoj prethodnoj temi mi zaista imamo velika očekivanja od vas i nadamo se da će i ova tema prosvjetne inspekcije vrlo skoro biti tema o kojoj ćemo onda ozbiljnije i detaljnije raspravljati da bismo onda svi zajedno tom sustavu a izgleda da se svi oko toga slažemo koji je zasita ima problem sa vlastitim dignitetom i sa percepcijom u javnosti da se onda i kroz taj sustav inspekcije onda cijela priča pokrene s mjesta. Hvala. Hvala. Sljedeći u ime kluba SDP-a zastupnik Damir Tomić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedavajući, zamjenici ministra, kolegice i kolege. Kao i prethodni zakon klub SDP-a ovo apsolutno prihvaća. Osvrnuo bih se samo na neke stvari koje smo dotakli i u prošloj temi naprosto što je školstvo očito tema koja je interes ovog Doma. Prije svega kolegi iz HNS-a bih samo dodao jednu stvar. Onda kada ste spomenuli inspekcije koje za krivu boju donose nekakve odluke u imeniku. Moram reći da se to možda više odnosi na savjetnike u Agenciji za odgoj i obrazovanje koje kada dođu u školu ja sam bio svjedok toga, to je panika, ne u zbornici, nego panika kod ravnatelja, a onda ravnatelj kasnije pere nastavnike jer su se zaboravili potpisati na neku od rubrika za održani sat prije 12 tjedana. To mislim da ne bi trebala biti uloga savjetnika pa samim time ni prosvjetne inspekcije. Ključna stvar kada je u pitanju školstvo po meni, a to je ono što nam fali zadnjih 20 godina, znam da nema veze sa temom ali htio bih to reći, je to što svih ovih 20 godina mi doista nismo imali pravu Strategiju razvoja hrvatskog školstva. Ono što u ime kluba SDP-a mogu reći da će donijeti tu strategiju koja će biti temelj ne za iduće 4 godine nego za idućih puno godina i po tom pitanju apsolutno podržavam zamjenicu ministra koja je ovdje zamolila jedan konsenzus. Prevažno je pitanje da bi o tome odlučivala samo jedan stranka, jedan čovjek i mislim da je to ono što nam nedostaje svih ovih 20 godina. Jer da smo imali tu Strategiju razvoja hrvatskog školstva prije 20 ili 15 godina možda bismo sada bilo društvo koje manje grca u problemima. Hvala lijepa. Hvala lijepa. U ime kluba HDZ-a zastupnika Ivanka Roksandić. Izvolite. Hvala, gospodine potpredsjedniče. Gospođo zamjenice ministra, kolegice i kolege. Ja ću nastaviti tamo gdje je uvaženi kolega Tomić stao. Zaista se slažem da treba imati konsenzus kad je u pitanju slučaj obrazovanja, ali nažalost i u prethodnim mandatima nismo to imali. Možda su i dobri ovi sukobi, ne otvoreni sukobi i veliki sukobi kao o određenim temama. Možda bi trebali biti i veći zato što je obrazovanje u zdravstvu nešto što zaista, zaista zaokuplja interes javnosti i to je dobro jer na temeljima upravo obrazovanja počiva i budućnost cijele države. Kad je u pitanju ovaj zakon, a usredotočit ću se isključivo na ovaj zakon, kao i u prethodnom zakonu zaista ovo je zakon koji bih rekla da je tehnički tehnički u smislu popravljanja onoga što je donijeto prethodnim zakonima, kao što je rekla kolegica Lugarić one koje smo mi donijeli ovdje, ali na prijedlog Vlade 23. prosinca po onom ubrzanom našem izvanrednom postupku. Zakon o prosvjetnoj inspekciji, a ovo je itekako čuli smo i od naših prethodnika, vrlo važan segment u obrazovanju jer je to segment koji obavlja nadzor nad zakonitošću rada i predškolskog i osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja i učeničkih domova. Dakle obavlja nadzor nad samom odgojno-obrazovnom djelatnošću i to ja bih rekla nad upravljanjem odgojno-obrazovnom djelatnošću. Jer ostali nadzor, i ovdje je bilo spomenuto, obavljaju savjetnici pa i jedna nezavisna institucija koja sve više dobiva važnu ulogu u obrazovnom sustavu, a to je nacionalni centar za vanjsko vrednovanje koji itekako kroz one nacionalne ispite daje na neki način sliku kvalitete škola. Mislim da u svom razvoju do konačnosti on će imati itekako veliku i trebao bi imati presudnu ulogu ne samo u organiziranju državne mature nego i u unapređenju obrazovanja. U promjenama ovoga zakona, rekli ste istina da je on tehnički, jest tehnički jer su uprave u ministarstvima ukinute, a samim time i ravnatelji uprava. Podsjetit ću da su ravnatelji uprava bile osobe izabrane na natječaj. U ovim predloženim izmjenama zakona u članku 1. stoji da se Prosvjetna inspekcija ustrojava kao samostalna, unutarnja ustrojstvena jedinica ministarstva. Ona je sada bila uprava u ministarstvu isto tako samostalno, ali očito da se brzalo kod promjene. A zbog onih prijašnjih zakona i ovoga zakona jer u članku 2. se kaže da o pokretanju inspekcijskog postupka odlučuje čelnik Prosvjetne inspekcije ili čelnik ustrojstvene jedinice u Prosvjetnoj inspekciji, a u slučaju spriječenosti onaj koga čelnik Prosvjetne inspekcije za to ovlasti. Naročito što zvoni u ovome je ovaj termin čelnik. Očito da to, mogu čak i prihvatiti ministarstvo nije stiglo napraviti unutarnje ustrojstvo svoje jel bi onda znalo pozicionirati tog čelnika. Čelnik je nešto što je općenito. Na kojoj razini Na kojoj razini će taj čelnik biti, hoće li on biti na razini pomoćnika ministra ili načelnika nekog dijela ili uprave u ministarstvu iz ovog je nama nepoznato. Zato postavljamo i otvoreno pitanje zašto se žurilo sa ovim izmjenama dok niste napravili izmjene u samom ministarstvu, jel bi onda i ovaj čelnik koji znači jedan općeniti naziv za sve ljude koji rukovode nečime ili nekime, zašto smo onda to stavili kao čelnik, a ne kao određeni položaj koji će taj čelnik imati. Evo i zato smo kao klub zaista, moram vam reći kao i za prethodni zakon, skeptični. Zbog te brzine jer su i kolege rekle da dugo nije bilo izmjena Zakona Zakona o Prosvjetnoj inspekciji, prošle godine smo ga izmijenili upravo na tragu zahtjeva onih ljudi koji se bave obrazovanjem i onih manjkavosti koje su bile. Pa bi možda i ovo zbog zakona, ja znam u ustrojstvu državnih tijela, moglo malo pričekati dok vi tjedan dana i dva, ne znam kada, možda ne napravite i ne donesete unutarnje ustrojstvo ministarstva. Hvala vam. Hvala lijepa. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Zastupnica Vrbat Tanja, izvolite. **Vrbat Grgić, Tanja (SDP)** Hvala lijepa, poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolegice i kolege zastupnici, uvažena zamjenice ministra gospođo Lugarić. Želim se samo osvrnuti na jedan kratki segment koji obuhvaća ovaj zakon. Kao što smo rekli u uvodnim izlaganjima u ime kluba svi su napomenuli da se ovo radi o tehničkoj izmjeni, unutarnjem ustrojstvu rada vašeg ministarstva, međutim ja želim upoznati hrvatsku javnost sa jednim problemom s kojim se susrećemo mi koji živimo u sredinama gdje se štuje i živi dvojezičnost. Naime, dolazim iz sredine u kojoj postoje mnoge obrazovne ustanove, od predškolskih do visoko obrazovanih U drugim sredinama Hrvatske postoje druge obrazovne institucije čiji se rad odvija na manjinskim jezicima. Stoga smatram da je nužno da se i Prosvjetna inspekcija inspekcija prilagodi tome. Naime, u posljednjim izmjenama ovog zakona koji je bio prošle godine i koji je objavljen u "Narodnim novinama" br. 61/11. u članku 8. piše: Nadzor nad ustanovama koje obavlja odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu pripadnika nacionalne manjine povjerava se prosvjetnom inspektoru, odnosno višem prosvjetnom inspektoru koji vlada jezikom i pismom na kojem se obavlja odgoj i obrazovanje, ako je to potrebno obzirom na predmet nadzora. Ovaj zadnji dio rečenice je dodan tom izmjenom zakona iz jednog problema ja pretpostavljam, a to je problem kadrova jer inspekcija ne raspolaže kadrovima koji vladaju tim jezicima. Međutim, smatram ako ćemo zaista poštivati prava nacionalnih manjina i Ustavni zakon koji regulira onda smatram da treba predvidjeti i pripadnike inspekcije koji će vladati tim jezicima. Jer smo imali slučaj u osnovnoj talijanskoj školi u Umagu da se od te škole tražilo da prevađa sa talijanskog na hrvatski svu dokumentaciju, sve nastavne planove, dnevnike, zapisnike sa sjednica školskih odbora itd. što je izuzetno dug i skup postupak koji smatramo da nije potreban jer je talijanski isto kao i hrvatski u uporabi u našoj sredini. Vjerojatno je to i problem inspekcija općenito koje su po našem sudu malo precentralizirane. Stoga vjerujem da i kad će se jer u ovom konkretnom slučaju inspektorica je došla iz Rijeke. Da je bio netko iz Istre vjerojatno bi bio sposoban obaviti svoj posao i na talijanskom jeziku. Što se tiče još samo ću se kratko osvrnuti na ove anonimne prijave. Zaista smatram osobno da se to u budućoj promjeni zakona treba nešto predvidjeti. To također nije predmet ove izmjene i dopune zakona. Međutim, evo potakle su me neke kolege prije mene. Anonimne prijave u našoj zemlji dolaze do do apsurda pa tako i u obrazovanju. Ja pretpostavljam da to i djeca mogu onda i učenici prijavljivati, pa tako imamo slučajeve gdje se inspekcijski nadzor vrši na temelju prijave jer je profesorica previše posvećena modi modi i previše ima cipela i ne bavi se dovoljno dobro svojim poslom i nije dobar odgajatelj radi toga. I onda inspekcija dođe radi takve prijave. Smatram da je to zaista nešto suludo koje treba, stvar koju treba malo drugačije regulirati. Eto toliko. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeća za raspravu zastupnica Vanja Posavac. Izvolite. **Posavac, Vanja (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče, poštovana zamjenice, kolegice i kolege. Svakako smatram da je ovaj ustroj prosvjetne inspekcije kao samostalne unutarnje ustrojstvene jedinice ministarstva logičan i to je dobro. No, želim ovom prilikom zato što se radi o prosvjetnoj inspekciji apelirati na ministarstvo da se u prosvjetnoj inspekciji ujednače pravila postupanja i tumačenja na terenu. Naime i to jedan od problema s kojima ja sam evo u školstvu radila 13 godina gotovo punih s kojima se suočavaju kolege, a to je da prosvjetni inspektor određenu situaciju ili određene možda nepravilnosti tumači različito u jednom gradu, a različito u drugom. Navest ću samo jedan banalni primjer, da je zbog jedne ocjene upisane ljubičastom kemijskom inspektor na to upozorio i kolegica je dobila opomenu pred otkaz, a u drugoj školi inspektor je rekao pa ta zelena je baš lijepa. Mislim to je jedan banalni primjer. Naravno ima puno težih situacija. Bilo bi dobro dakle da se inzistira i da se poradi na tome da prosvjetna inspekcija ujednačeno tumači svaki događaj na terenu. To stvara zaista zbrku među prosvjetnim djelatnicima, među stručnim službama, ravnateljima, ali i među roditeljima i djecom jer i sami onda ne znaju što ono što se smije ili ne smije, na što će prosvjetna inspekcija reagirati ili neće reagirati. Smatram da će ta ujednačenost dovesti do jasnih pravila, kvalitetnijeg i pravodobnijeg rješavanja određenih problema i slučajeva koji se mogu pojaviti u svakom poslu. Isto tako, moram se evo samo u jednoj rečenici nadovezati na anonimne prijave. Vrlo su postale, zapravo su postale sredstvo razračunavanja nekoga s nekim. Imamo brojne slučajeve da su one zapravo sredstvo privatnih sukoba gdje se netko s nekim razračunava. Trebalo bi možda porazmisliti na koji način i kako ipak to regulirati. Također i s time ću završiti smatram da prosvjetni inspektori trebaju imati ipak i savjetodavnu ulogu, dakle da trebaju uputiti i savjetovati na ono što ne valja, da se ispravi u kratkom roku kako bi se nastava i cijeli odgojno-obrazovni procesi bili što kvalitetniji i u što boljoj funkciji učenika, roditelja i samih djelatnika. Hvala. Hvala. Sljedeća zastupnica Ada Damjanac. Izvolite. Hvala. Biti učitelj velika je čast ali i iznimna odgovornost. Rad u razredu nije rad na traci i tu se ne može i ne smije pogriješiti. U razredu još uvijek rade zaljubljenici u svoj posao i entuzijasti koji su onog trenutka kada su se odlučili za učiteljski studij postali svjesni da će biti na margini društva ali su to prihvatili kao što su prihvatili cjeloživotno učenje i cjeloživotnu edukaciju. Učitelji su kao jedna od rijetkih struka pod neprekidnim povećalom i nadzorom od djece, roditelja, djedova, baka, ravnatelja do prosvjetne inspekcije. Prosvjetna inspekcija uz redoviti nadzor ima i anonimne dojave, pa se nerijetko događa da inspekcija vrši nadzor zbog banalnih stvari što stvara psihoze i lošu sliku. kad inspekcija dođe na takav nadzor onda češlja školu uzduž i poprijeko i u pravilu škola i učitelj uvijek su krivi. Kad se izvrši nadzor, ako se i nađu nepravilnosti onda dvije službe imaju dva različita mišljenja i nemaju jednako tumačenje zakona. Stoga je nužno potrebno uskladiti tumačenja. Potrebno je da inspekcija ima i veću savjetodavnu, a ne samo nadzornu ulogu. U nadzoru je potrebno utvrditi i jasne kriterije, a ne samo formalističke. Jer ponekad se često ću reći omalovažava i obezvrjeđuje rad učitelja i najveća je greška koju inspektor nađe ako nema učitelj adekvatnu pisanu pripremu onakvu kakvu taj inspektor traži, a ne gleda se rad učitelja u razredu, njegova postignuća, njegovi rezultati i postignuća djece. Potrebno je sačuvati dignitet učitelja, a i prosvjetna inspekcija ima u tome važnu ulogu. Doprinesimo tome da možemo zaista reći i da učitelji zaista mogu reći biti učitelj kako to gordo zvuči jer je uloga učitelja veoma važna za budućnost naše zemlje. Hvala lijepa. Hvala. Replika, zastupnica Roksandić. Izvolite. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolegice s vašim početkom izlaganja potpuno se slažem. Ja sam zaista isto tako dugogodišnja profesorica i prošla sam od svih razina pa evo do saborske zastupnice. No, međutim čini mi se da su u izlaganju vrlo često i kod vas, a ne mogu se osvrnuti na izlaganje kolegice prije toga, pomiješani termini nadzora, stručnog nadzora u razredu u predmetu i Prosvjetne inspekcije. Prosvjetna inspekcija radi upravni nadzor i ona vam neće reći ono što ste vi sada isticali da često pogriješe, da niste neke stvari napravili u razredu ili to. Ona donosi rješenje po upravnom postupku, najčešće daje jedan period prilagodbe ako nešto nije dobro učinjeno, pogriješeno, onda vam daje što je po upravnom postupku i potrebno određeni rok za to popravljanje. Slažem se s vama da postoje ponekad različita tumačenja pa čak ne nadzornika nego prosvjetnih inspektora o nekim odredbama zakona, ali bih voljela da se ovdje u ovom Domu ne miješa djelatnost onih nadzornika koji dolaze nadzirati rad učitelja, profesora i onih inspektora koji, a o njima sad govorimo, o Prosvjetnoj inspekciji, nadziru upravljanje školom i donose određene mjere, ali i rokove za popravljanje tih mjera. Jer to jednostavno je u upravnom postupku jedino tako i moguće. Hvala. Imamo odgovor na repliku. Izvolite. **Damjanac, Ada (SDP)** Zahvaljujem se kolegice. Evo govorim to kao učitelj iz prakse i iz 35 godina rada u razredu, neprekidnog rada, i željela bih približiti problematiku i da svima bude jasno da i naši inspektori vrlo često brkaju taj pojam pa vrše i jedno i drugo što se zaista u praksi i događa. Hvala. Sljedeći za raspravu zastupnik Željko Sabo, izvolite. **Sabo, Željko (SDP)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, zamjenice ministra, molim vas obratite pozornost jer ću se vama obraćati najčešće najčešće sa nekim zahtjevima. Naime, brojni vukovarci imaju dva rođendana. Tako je i meni danas jedan rođendan, ne po rođenju nego na današnji dan sam izašao iz zarobljeništva. I sve ove rasprave koje smo imali po prethodnoj točki dnevnog reda o određenim događanjima, a koji su ipak u žiži događanja i najbliže Vukovaru jer smo uz granicu bude u nama posebne emocije, ali nas neće zaustaviti u napretku dobrosusjedskih odnosa i da svoju djecu želimo odgajati i obrazovati onako kako smo to i mi imali. Ali, smatram da uloga Prosvjetne inspekcije upravo treba da bude njeno krucijalno značenje da je dijete, učenici, studenti da su u žiži događanja. A ovdje se pričalo o profesorima, učiteljima, nastavnicima kojima u svakom slučaju nije lako jer kroz sam sistem obrazovanja, kroz sve mogućnosti koje se pružaju djeci ili roditeljima djece učitelji, nastavnici mogu uvijek nastradati. Ali, ja kao dijete sam se plašio šibe, ne od profesora ili učitelja nego od majke ako je neki učitelj ili nastavnik rekao da ja nisam bio dobar. Danas toga sve manje i manje ima u našim obiteljima. Ja zahtijevam od vas zamjenice ministra da Prosvjetna inspekcija žurno dođe u grad Vukovar, da dođete u dvije škole. Ja ne znam da li je to škola, ali to je Srednja škola "Nikole Tesle" koja je u obnovi i mi nakon 14 godina, obilježili smo rođendan evo 15.01. završetka procesa mira i integracije, i još uvijek imamo u gradu Vukovaru dvije neobnovljene škole. Srednja škola "Nikole Tesle" gdje se djeca u nemogućim uvjetima obrazuju i idu u školu. Hladno, 5, 6 zavisi od vanjske temperature koji su ne, u nemogućim uvjetima sada U Osnovnoj školi "Nikola Andrić" gdje statičar stručnjak proglašava tu školu, koja je također neobnovljena, proglašava tu školu da nema uvjete za statiku. Što će se desiti ili gdje je ta Prosvjetna inspekcija koja ne dođe u školu i vidi te nalaze i zabrani da se ta škola koristi i da se vidi na koji način će se djeca sigurno obrazovati? Mi u gradu Vukovaru imamo kao što je rekla kolegica također jedan način obrazovanja i školovanja djece. Znači imamo srpsku nacionalnu manjinu koja koristi svoje mogućnosti i prava obrazovanja djece na tom pismu, srpskom pismu. Kada dođu kod gradonačelnika Vukovara tj. kod mene brojni izaslanici i veleposlanici Hrvatske onda me pitaju kako gledam na odvojenost djece u obrazovanju u gradu Vukovaru? Što vrtići, što osnovne škole i srednje škole. smatram da je ovo pitanje svakako Prosvjetne inspekcije koja treba na neki određeni način dati ministru i ministarstvu određene ja ja bih rekao savjete sa terena kada se dođe i kad se porazgovara sa roditeljima ili sa djecom na koji način da nadogradimo to obrazovanje djece da ona ipak budu zajedno, da ne budu odvojeni kroz vrtiće, kroz osnovne škole i da se tek susretnu negdje na fakultetu i odjednom na fakultetu gdje čuda oni normalno studiraju i nema nikakvih problema. Stoga očekujem zamjenice ministrice da hitno inspekcija dođe u grad Vukovar u ove dvije škole koje sam rekao. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala lijepa. Više se nitko nije prijavio za raspravu. Zaključujem raspravu. Da li zamjenice? Evo izvolite, zamjenica ministra.

Mislim da je svima jasno da zapravo pojednostavljeno rečeno i molim vas da me ispričate zbog te pojednostavljenosti u hrvatskom školskom sustavu postoje da tako kažem 4 instituta potpore samom školskom sustavu. Jedan dio se obavlja kroz funkciju savjetnika Agencije za odgoj i obrazovanje i Agenciju za strukovno obrazovanje čija je primarna zadaća pomoć učiteljima i nastavnicima da bolje i kvalitetnije rade svoj posao. Druga funkcija ili drugi institut je stručno pedagoški nadzor koji također provode savjetnici iz Agencije za odgoj, obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje koji koji moraju da tako kažem nadgledati onaj pedagoški dio posla da li se odrađuje dobro ili se on ne odrađuje na optimalan način. To nije posao Prosvjetne inspekcije niti to smije biti posao Prosvjetne inspekcije. Treći institut je bio, čini mi se da je kolegica Roksandić to spomenula, je ono što se radi kroz Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja koje radi vanjsku evaluaciju neovisnog sustava koja onda daje određene rezultate izvana od neovisnog tijela za samo unapređenje školskog sustava. I tek četvrti instituti inspekcija čije su ovlasti vrlo jasno propisano zakonom i čiji je posao samo i isključivo i ograničeno na kontrolu zakonitosti. Da li se pedagoški neka nastavna jedinica obrađuje ovako ili onako, optimalnije ili ne, to nije ne smije i po zakonu nije zadaća inspekcije nego savjetnika i nadzornika iz agencije jedne i druge. Čisto da ne bi imalo nesporazuma o čemu ovdje govorimo i što je čiji posao. Gospodin zastupnik Češek je govorio o nekim nepravilnostima, ja vas molim jednako kao i kolegu Sabu, da sve spoznaje isto tako vrijedi i za ostale zastupnike zastupnice, koji imate da postoje indicije za određene nepravilnosti u Hrvatskim školama, bilo osnovnim, srednjima, učilištima za obrazovanje odraslih, vrtićima i malim školama, da doista odgovorno radite svoj posao i prijavite prosvjetnoj inspekciji. Prosvjetna inspekcija mora imati nekakav papir i nekakvu prijavu i nama je doista potrebna prijava stoga vas molim da se na neki način pisano obrati ministarstvu odnosno prosvjetnoj inspekciji. I nema razloga, prosvjetna inspekcija je do sada izlazila na sve prijave, izlaziti se i dalje naravno da provjeri koji navodi jesu ali oni taj naprosto navod, zahtjev za prosvjetnom inspekcijom mora biti obrazložen, ipak temeljen na određenim činjenicama i vrlo jasnim stanjima. Bilo je ovdje riječi oko anonimnih prijava, institut obveznog postupanja inspekcije po anonimnoj dojavi je uveden 2011. u Zakon i doista treba razmotriti je li baš jednaka težina svake anonimne prijave. U nekim situacijama koje su gotovo zviždačke treba omogućiti mogućnost anonimne prijave, moram reći meni osobno kao zastupnici u prošlim mandatima vrlo često su se obraćali roditelji koji su molili za anonimnost zato jer su se bojali za svoju djecu, ne zato što su bili maliciozni, zločesti, zato što su htjeli voditi nekakve svoje male ratove, nego su naprosto bili usuditi ću se u opravdanom strahu za svoju djecu i u jednom dijelu treba ostaviti mogućnost anonimne prijave. U jednom dijelu doista je pokazalo vrijeme da se to pokušavalo zloupotrebljavati, mi ćemo doista razmotriti da na neki način damo mogućnost prosvjetnoj inspekciji da prvo procijeni koja je to anonimna prijava ona doista zviždačke naravni iz pozicije zaštite djeteta gdje se ona mora dozvoliti i po njoj postupati a koje su one čisto vezane za nekakve uglavnom uglavnom lokalne ili školske male ratove koji se vrlo često događaju unutar škola. Gospodin zastupnik Kolman govoreći u ime Kluba je rekao da je inspekcija zarobljena u papire, inspekcija mora biti zarobljena u papire jer je to njezin posao, nadzor zakonitosti I na kraju gospođa zastupnica Roksandić je govorila govoreći u ime Kluba HDZ-a je rekla da smo mi žurili itd. Gospođo zastupnice nije se žurilo, mislim da se možemo složiti i da ne trebamo kao Vladu uvjeravati Hrvatski sabor da je pravna sigurnost, red i poštivanje Zakona jedno od temeljnih načela i čvrstih točaka temeljem kojeg moramo djelovati svi mi i u Vladi i u izvršnoj vlasti, ali u hrvatskom saboru onda to tražiti od svih ostalih građana Republike Hrvatske. Da smo mi prvo donijeli svoju uredbu u unutarnjem ustrojstvu što ste vi tražili ona bi bila suprotna zakonu. Ona bi bila suprotna zakonu. Ne slažemo se i ne mislimo da smijemo raditi suprotno zakonu stoga smo morali prvo otvoriti mogućnost u samom zakonu da nam unutarnje ustrojstvo bude temeljeno na samom Zakonu. I drugo drago mi je da ste svi podržali da se inspekcija ustrojava kao samostalna i neovisna jedinica jer je to doista što je jedino važno. **Batinić, Hvala lijepa. Ovime zaključujemo raspravu